politički sustav na temelju zahtjeva za davanjem mišljenja o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora poštovane zastupnice Đurđice Sumrak. Molim predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kolegu Peđu Grbina da nas upozna sa mišljenjem odbora. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je na 82. sjednici održanoj dana 20. veljače 2015. godine raspravio zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika uvažene zastupnice Đurđice Sumrak. Na temelju rasprave odbor je većinom glasova dao sljedeće mišljenje, u pogledu djela navedenog zahtjeva koji se odnosi na povredu odredbe članka 238. Poslovnika Odbor za Ustav mišljenja je da predmetni navodi zastupnika Damira Rimca ne izlaze izvan okvira dopuštenog u parlamentarnoj praksi uobičajenog demokratskog načina izražavanja. Drugo, u pogledu djela navedenog zahtjeva koji se odnosi na povredu odredbi članka 237. i 239. Poslovnika potrebno je istaknuti da je odredbama Poslovnika zastupniku zajamčeno pravo da sudjeluje na sjednicama Hrvatskog sabora, da na njima raspravlja te na taj način javno iznosi svoje prijedloge, mišljenja i stavove. Predsjedateljeva dužnost je svakom zastupniku sukladno odredbama Poslovnika omogućiti da na što kvalitetniji način raspravlja o određenoj temi dnevnog reda a njegovo je pravo vodeći računa o osiguranju reda na sjednici diskrecijski procijeniti razloge za izricanje opomene sukladno odredbi članka 239. Poslovnika. S obzirom na navedeno odbor je mišljenja da nisu povrijeđene odredbe članka 237., 238. i 239. Poslovnika Hrvatskog sabora. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Molim, dajem na glasovanje mišljenje odbora, molim glasujte. Hvala

Hvala vam lijepa. Hvala vam